Sada predlažem da idemo zajednički raspraviti tri zakona o kemikalijama. - Konačni prijedlog zakona o kemikalijama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZE br. 260, Konačni prijedlog zakona o dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZE br 259, - Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ-a i Direktiva 1999/45/EZ-a i izmjenjuje i dopunjuje Uredba EZ br. 1907/2006., hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. PZE br 258 Predlagatelj ovih konačnih prijedloga zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedloge zakona primili ste u pretince. U skladu sa člankom 159. Poslovnika Hrvatskog sabora hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmane možete podnijeti do kraja rasprave u skladu sa člankom 164. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu o konačnim prijedlozima ova tri zakona proveli su Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Izvješća tih radnih tijela primili ste na sjednici. Da li želi predstavnik predlagatelja obrazložiti prijedlog uvodno? Da. Zamjenik ministra zdravlja, poštovani magistar Marijan Cesarek. Izvolite. Hvala vam lijepo poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana gospodo zastupnici u Hrvatskom saboru. Evo ja ću ukratko pokušati obrazložiti ova tri konačna zakonska prijedloga. Naime, radi se o usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije. Kada je u pitanju konačni zakonski prijedlog o kemikalijama propisuju se uvjeti koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenje kemikalija i jasno se propisuje odgovornost pravnih i fizičkih osoba u članku 5. te odgovornosti samih korisnika u članku 6. Za sva ova tri zakonska prijedloga je važno naglasiti da se imenuje Ministarstvo zdravlja kao nadležno tijelo. U ovom konkretnom slučaju za provedbu prijedloga se i definira suradnja sa Hrvatskim zavodom za toksikologiju i antidoping. Dakle Ministarstvo zdravlja je nadležno tijelo za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenje kemikalija, a sanitarna inspekcija se ovlašćuje za provedbu inspekcijskog nadzora nad kemikalijama. Vrlo je važno naglasiti da predloženi zakon uvažava posebnost vremena i procesa pristupanja Republike Hrvatske te omogućava fleksibilnu prilagodbu domaćeg zakonodavstva zakonodavstvu Europske unije te izravnoj primjeni uredbi Europske unije nakon pristupanja Republike Hrvatske Ovaj sljedeći zakon, Zakon o dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija, dakle i ovdje se također radi o usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije, određuje se propisivanje ovlasti ministra zdravlja da za provedbu posebnih stručnih poslova i savjetovanja ministarstva može ovlastiti drugo tijelo ne dovodeći u pitanje nadležnost Ministarstva zdravlja kao nadležnog tijela za provedbu uredbe. Horizontalnu suradnju Ministarstvo zdravlja kao nadležnog tijela za provedbu uredbe sa središnjim tijelima državne uprave nadležnim za poslove zaštite okoliša, vodnog gospodarstva, gospodarstva, poljoprivrede, obrane, unutarnjih poslova i zaštite i spašavanja te suradnju sa Hrvatskim zavodom za toksikologiju i antidoping i proširivanje ovlasti u inspekcijskom nadzoru nad provedbom uredbe. Također se ovdje ovlašćuje ministar zdravlja da pravilnikom, naredbom i naputkom osigura provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije donesenih na temelju uredbe. Zakonskim prijedlogom o dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa kojom se izmjenjuju, dopunjuju, ukidaju Direktiva broj 67/548 EEZ i Direktiva 1999/65 EEZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba EZ broj 1907/2006. Ovlašćuje se ministar zdravlja da pravilnikom, naredbom i naputkom osigura provedbu pravno obvezujućih akata EU donesenih na temelju uredbe. Hvala vam lijepo. Hvala i vama poštovani zamjeniče ministra. Da li žele izvjestitelji radnih tijela uzeti riječ, izvješće dati? Ocjenjujem da ne. Otvaram raspravu. Idemo raspravu po klubovima zastupnika. Prvi je klub Hrvatske narodne stranke i poštovana Sonja König. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa. Poštovani predsjedniče Sabora, kolegice i kolege, poštovani zamjeniče ministra. Sudeći prema broju prijavljenih mogao bi netko pomisliti kako ovim predloženim zakonima netko misli da možda uopće nisu važni, kako su nevažni, kako se tu i tako radi samo o usklađenju sa europskom regulativom, kako na njih ne treba baš trošiti puno vremena i truda. A opet s druge strane svakodnevno i svugdje slušamo kako je zdravlje naj, naj važnije. Pa dozvolite da ipak u ime HNS-a kažem par rečenica o ovom Zakonu o kemikalijama, a možda onda i o ovim drugim koje ste predložili jer kemikalije su svugdje oko nas. Mogu kao što znamo štetiti ljudskom zdravlju, ali mogu na njih djelovati i pozitivno. Sve ovisi naravno kako se sa kemikalijama postupa, kako sa njima upravljamo, kako sa njima rukujemo. Kemijska industrija je izuzetno snažna i milijuni tona kemikalija koje se proizvedu godišnje imaju ogromnu, imaju veliku financijsku vrijednost. S druge strane, oni koji su barem jednom bili bolesni tvrde da najveći vrijednost ima zdravlje čovjeka. Kemikalijama to zdravlje možemo ugroziti ili narušiti i zato je vrlo važno jasno odrediti propise, tj. jasne upute odnosno obveze onima koji koriste proizvode, uvoze ili izvoze kemikalije, a to ovaj Zakon o kemikalijama upravo i čini. Regulira dakle rukovanje, odnosno pitanje razvrstavanja, pakiranja i označavanja kemikalija, uređuje njihovu proizvodnju, promet i korištenje, regulira pitanje zaštite života i zdravlja ljudi, te zaštitu okoliša. Zakon o kemikalijama je već djelomično prije nekoliko godina ugradio određene odredbe europskog zakonodavstva. I ovim novim izmjenama i dopunama, ruku na srce, ne donose se neke radikalne promjene, ali se postojeći zakon dodatno dorađuje, poboljšava postojeći sustav zaštite zdravlja ljudi i okoliša i nudi bolja rješenja što je važno za smanjenje, odnosno sprječavanje nesreća do kojih dolazi ukoliko se kemikalijama nestručno služi i ako ih koristimo onako kako ne treba. Uredbe 1907 iz 2006., 340, 689 i 1272 iz 2008., Uredba 440 iz 2010.,

i Direktiva 2004/10 s kojima usklađujemo ovaj Zakon o kemikalijama sadrže tisuće i tisuće stranice teksta a njihova pojašnjenja nalaze se na još nekoliko stotina. Njihov naziv našim građanima, našem susjedu ili susjedi sigurno ili vjerojatno ne znači puno. Ali ako to pokušamo u najvećoj mogućoj mjeri skratiti i objasniti sebi, ali i drugima što to zapravo znači to bi otprilike izgledalo ovako. Oni koji proizvode koriste ili stavljaju na tržište kemikalije moraju svakog njihovog korisnika pri nabavi kemikalije upozoriti na njihova opasna svojstva. Ti isti moraju osigurati upute za njihovo sigurno postupanje. Oni koji uvoze ili izvoze kemikalije moraju imati građevine s posebnim prostorijama za smještaj i rad s opasnim kemikalijama, moraju imati odgovarajuću opremu, te odgovorne osobe sa završenim studijem odgovarajućeg usmjerenja. Svaki radnik mora posjedovati osobnu zaštitnu opremu, a svaki onaj koji na radnom mjestu radi s opasnim kemikalijama obavezan je steći znanja o zaštiti od tih istih kemikalija. Uređen je način pakiranja, ispitivanja kemikalija, ali i točan izgled i veličina naljepnice na pakiranju kemikalije. Uvodi se i odgovornost korisnika koji moraju osigurati da pri postupanju sa kemikalijama ne ugrožavaju svoje zdravlje i zdravlje drugih ljudi, te da ne prouzroče štetu okolišu. Opasne kemikalije ne smiju se skladištiti na način da se omogući njihova međusobna interakcija. Zabranjeno je oglašavati kemikalije na način da one nisu štetne za zdravlje ljudi i za okoliš a onima koji prodaju opasne kemikalije na malo zabranjuje se da njihove određene kategorije prodaju osobama mlađima od 18 godina. Za sve upravne, stručne i inspekcijske poslove vezane uz kemikalije nadležno je Ministarstvo zdravstva ili zdravlja, a svi oni koji proizvode i uvoze kemikalije obvezni su voditi očevidnik o kemikalijama koje proizvode odnosno unose na teritorij Republike Hrvatske a sve to nadzire Sanitarna inspekcija. A oni koji prekrše odredbe ovog predloženog Zakona o kemikalijama kaznit će se novčanom kaznom od 1000 do 100000 kuna. dakle, zapravo sažetak onoga što se nalazi u predloženom zakonu i samo naznaka onoga što se nalazi na spomenutim tisućama stranica odredbi s kojima te članke usklađujemo. Ali onima koji su ih proučili, koji su predložili ovaj zakon i njihovo usklađivanje vjerujemo a vjerujemo da će ovim zakonom dodatno osigurati se bolja kontrola opasnih kemikalija, a time će se povećati sigurnost radnika i zaštita ljudskog zdravlja, a sigurno da dakle i okoliša. I zato će klub HNS-a podržati ovaj prijedlog Zakona o kemikalijama, a podržat ćemo i ove druge predložene zakone koje ste spomenuli pomoćniče zamjeniče ministra. Hvala lijepa. Hvala i vama. Najvažnija je presumpcija juris et de iure za sve građane da su upoznati i da znaju propise, a što je u stvarnosti Dobro. Iscrpili smo listu prijavljenih za raspravu po klubovima. Nema prijavljenih pojedinačnih rasprava u trajanju od 10 minuta. Da li predstavnik predlagatelja želi zaključno? Ne? Da. Izvolite poštovani zamjeniče ministra.

Hvala vam

sljedeće točke dnevnog reda... Evo, ja bih vam se zahvalio. Ispričavam se što nisam ustvari dao završnu riječ, ali mislim da je odgovorna i gospođa Komparić koja me je zadržala pa sam se zbunio. Hvala zamjeniče ministra. Prvo, zaključujem raspravu o Konačnom prijedlogu Zakona br. 260 P.Z.E. o Konačnom prijedlogu Zakona P.Z.E. br. 259. Zaključujem raspravu i o Konačnom prijedlogu Zakona br. P.Z.E. br. 258.